po utvrđenom dnevnom redu. Sada je na redu rasprava o - Listi kandidata za izbor četiri člana Programskog vijeća HRT-a Predlagatelj je Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora. U skladu sa člankom 25. Zakona o HRT-u, Hrvatski sabor bira članove Programskog vijeća. Odbor za informiranje, informatizaciju i medije u skladu s člankom 25., stavak 8 Zakona dostavio je listu kandidata koji ispunjavaju uvjete propisane ovim zakonom. Želi li predstavnik Odbora, predsjednik odbora? Da. Poštovani zastupnik Mladen Novak, uvodnu riječ. Izvolite kolega Novak.

Na konstituirajućoj sjednici Programskog vijeća ždrijebom je određeno da dvogodišnji mandat ima 4 kandidata. Kako im mandat ističe, odnosno istekao je 26. listopada, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije pokrenuo je postupak izbora 4 člana Programskog vijeća HRT-a pa je u gotovo svim dnevnim tiskovinama u RH i web stranicama Hrvatskog sabora i HRT-a te na txt stranicama HRT-a objavio javni poziv 2. rujnog 2014. godine. Odbor je zaprimio 14 kandidatura i sve su pristigle u roku. Razmotrio ih je na svojoj 36. sjednici održanoj 16. listopada 2014. godine. Nakon provedene rasprave donesen je zaključak da će se sa svih 14 kandidata obaviti razgovor. Razgovor s kandidatima obavljen je na 37. sjednici Odbora za informiranje, informatizaciju i medije koja je održana 23. i 24. listopada ove godine. razgovor se odazvalo 12 kandidata, ispričali su se Aleksandar Milošević i Bože Mimica. Nakon objavljenih razgovora s kandidatima Odbor je jednoglasno sa 8 glasova za donio zaključak koji ste dobili, koji ste dobili, znači svih 14 kandidata se prosljeđuje u daljnju proceduru. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani predsjedniče Odbora. Prije nego što otvorim raspravu, želio bih vas poštovane kolegice i kolege obavijestiti o načinu glasovanja i utvrđivanju rezultata o glasovanju. Naime, Zakonom o HRT-u, članak 25., stavak 8, određuje da Hrvatski sabor glasuje pojedinačno o svim predloženicima koji ispunjavaju uvjete za izbor. Odluka o izboru donosi se većinom glasova svih zastupnika, dakle 76 glasova mora dobiti kandidat koji želi proći. sada otvaram raspravu. U raspravu idemo po klubovima zastupnika, na redu je Klub Nezavisnih zastupnika Linić, Vukšić i Hodžić, a u ime kluba, poštovani zastupnik Branko Vukšić. (Nezavisni)** Uvaženi predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene kolegice i kolege. O prvoj promjeni o kojoj razgovaramo na HRT-u, razgovaramo o promijeni ljudi koji su najbolji. Ako išta na HRT-u dobro radi, radi Programsko vijeće. Programsko vijeće jest kompetentno, njih 11 ocjenjuje program, ispunjava sve obaveze koje su propisane zakonom. I stvarno mi je žao što umjesto da razgovaramo o programu, moramo razgovarati prije svega o tome da se mijenja, jer su takva pravila i koja trebamo poštivati, ono što je najbolje. Naravno da je ovo prilika da se progovori o onom što vijeće radi i ocjenjuje program. Vijeće je ukazivalo sve vrijeme svojega mandata, novoosnovano vijeće u kojem nije bilo politiziranja, u kojem nije bilo strančarenja, u kojem je bilo najviše profesionalizma. To vijeće je ukazivalo na velike probleme koji, s kojima se suočavaju na prisavlju. na početku mandata razgovarali o HRT-u zaključili smo da ona uprava treba otići zbog toga što nije ispunjavala uvjete koje propisuje, nije ispunjavala ono što joj nalaže zakon. napravljen je jedan od najvećih pogrešnih poteza, a to je u potpunosti neadekvatna promjena zakona u kojem su ovlasti date jednom čovjeku, a to je ravnatelj HRT-a. Tada sam, neki će se sjetiti, rekao da ni Batman se ne bi mogao nositi sa svim onim ovlastima koje mu zakon omogućava i daje, ne samo Batman čak ni Chuck Norris se ne bi mogao nositi s tim. A ako ne može Chuck Norris onda ne može nitko drugi. Nažalost, u ocjenama koje je Programsko vijeće davalo onome što se radi na HT-u su negativni su negativni predznaci. Programsko vijeće ako čitate njihova izvješća, ako pratite njihove sjednice zaključuje da HRT ne ispunjava ili u potpunosti ili djelomično ispunjava ono što je pred nju postavljeno. Sasvim sigurno da HRT onakva kakva jest danas nije javni servis. nije javni servis. HRT je ono što se vidi na ekranu, ne ono što misle njihovi direktori i što misle njihovi urednici. HRT je ono što se gleda ikoliko se gleda. Znamo od početka osnutka BBC-a ugledne prestižne javne televizije koja može biti metar za mjerenje uspješnosti javnih televizija je rečeno da javna televizija mora educirati, zabaviti, informirati. Što radi HRT? Koliko ona ima javnih sredstava? Milijardu, 100 i nešto milijuna s tim sredstvima se može napraviti ne dobra, ne odlična nego fantastična televizija. Mnogi oni koji rade komercijalne televizije na potpuno drugom osnovu, skakali bi od sreće u zrak da imaju taj novaca. Međutim ta više od milijarde kuna koju daju i najsiromašniji građani RH ne troše se na pravi način. Prije svega kada smo ovdje u Saboru izabrali glavnog ravnatelja, njegova zadaća je bila da napravi restrukturiranje, da postavi organizacijsku shemu i da postavi one ljude na čelna mjesta program koji će moći napraviti shemu po kojoj će HRT biti ono što treba biti, javna televizija na usluzi građanima. građanima. Međutim, HRT nije ono što treba biti. Ako se o nečemu se može i treba HRT natjecati sa komercijalnim televizijama, to je jedan jedini segment i to je segment informiranja. informiranja. Znači HRT jedino može konkurirati ostalim televizijama jer su njihovi programi, programi javne televizije i programi komercijalnih televizija različiti programi. Međutim HRT i dalje teži natjecanju sa komercijalnim televizija, ali ne u onom segmentu u kom se treba natjecati, a to je informativni program. Informativni program iako ima najveće resurse HRT koja je okljaštrila ukidanjem dopisništava je na začelju. Ona je na začelju ne samo po gledanosti nego po atraktivnosti, po vrijednosti njihovog programa. Nažalost, do dana današnjega nije pronađen koncept koji bi mogao zaokupiti pozornost hrvatskog gledateljstva. I s pravom

Ja se nadam da ćemo uskoro raspravljati o izvješću o poslovanju HRT-a, o samom radu Programskog vijeća

Iz tog kaosa proizlazi program koji vidimo na malim ekranima. Nažalost, taj program ne zadovoljava one koji plaćaju taj program. Umjesto vijeća trebali bismo ovdje i davno prije što su predlagali neki članovi saborski zastupnici opozicije, razmišljati o smjeni i glavnog ravnatelja i nekih drugih ljudi na koje može utjecati jedino glavni ravnatelj. Tako da da ćemo mi za vrijeme glasovanja idući tjedan izabrati četvero ljudi. Meni je osobno žao što se na natječaj nije javila gospođa Marina Mućalo profesorica koja je stvarno jedan od kvalitetnih članova vijeća, s tim da govorim bez obzira iz koje kvote izabrani članovi Programskoga vijeća oni su časno, dobro, profesionalno obavljali svoju obvezu koju pred njih postavlja zakona. Ovih 14 članova koje se javilo, mnogi od njih zadovoljavaju ne samo one formalne nego i profesionalne kriterije. Javni su ugledni djelatnici, radnici i poneki od njih oni koji razumiju medije. Nažalost medije mnogi na Hrvatskoj radioteleviziji ne razumiju. Međutim, da se ne bi stekao pogrešan dojam, na Hrvatskoj radioteleviziji rade odlični novinari, odlični urednici. Hrvatska radiotelevizija sasvim sigurno da ima najkvalitetnije ljude. U čemu je problem? Problem je u čovjeku koji treba napraviti strukturu Hrvatske radiotelevizije i organizacijsku i programsku strukturu. Toga nema, to je čisti promašaj. A za taj promašaj je kriv Hrvatski sabor.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Nastaviti ću tamo gdje je možda kolega Vukšić stao da Hrvatski sabor je kriv, kolega Vukšić i zato što Izvješće o radu Hrvatske radiotelevizije iz 2013. eto i eto i na kraju 2014. godine još uvijek nije raspravljeno. Jest, to me je kriv Hrvatski sabor i mi jednostavno nemamo drugog načina progovoriti o radu Hrvatske radiotelevizije ili stanju na HRT-u nego upravo na ovakvim točkama kao što je ova danas. Kada bi se utvrđivala lista kandidata obično bi to prošlo zapravo nezapaženo ili bez rasprave ako je suditi po dosadašnjim iskustvima u radu Hrvatskog sabora. Međutim, situacija je mnogo ozbiljnija, riječ je o četvorici članova programskog vijeća kojima je istekao mandat a dvogodišnje zapravo naše iskustvo koji možda na ovakav ili onakav način malo više pratimo strukturno rad Hrvatske radiotelevizije dakle parametar nam je za činjenicu kako su Izmjene i dopune Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji zapravo pokazale sve svoje manjkavosti i nedostatke. Uloga programskog vijeća izmjenama i dopunama zakona svedena je na ono što možemo staviti pod zajednički nazivnik samo na formalnu ulogu ili na savjetodavnu ulogu što nikako nije dobro. Na to smo upozoravali i prilikom donošenja Izmjena i dopunama Zakona o HRT-u. Osim bazične uloge koju ima Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije a to je kontrola provedbe ugovora između HRT-a i Vlade Republike Hrvatske gdje se zapravo ili kojom se zapravo definira javni interes i sva područja javnog interesa, programsko vijeće svoju ulogu i članovi programskog vijeća nastojali su u potpunosti provesti u svim njima dostupnim zakonskim ovlastima. Međutim, nije bilo puno odjeka barem ako je suditi prema njihovim izvješćima i prema onome što programsko vijeće objavljuje transparentno kako bi javnost imala uvid zapravo u njegov rad. Između ostalog programsko vijeće se osvrnulo na provedbu ugovora između Vlade i HRT-a od tzv. novih medija za koje ih smatraju da i više nisu tako novi ali njima se ne pridaje dovoljna pozornost. Da informativni programski sadržaji kojih se uglavnom politika najviše dotiče jer vjerojatno politike najviše u informativnim sadržajima i ima međutim informativni sadržaji ne čine cjelovit program HRT-a. Dakle IMS je trebao postati nešto što bi bilo reprezentativno na Hrvatskoj radio televiziji međutim dogodilo se upravo suprotno. Stalno su se mijenjale programske sheme, smjenjivali su se urednici i neki odlazili na bolovanja, neki su davali ostavke, neki su odlazili sami od sebe, neki su bili na to prisiljeni. Dakle čitav niz događaja o kojima smo govorili i proteklih godina a oni očito je nisu bili usko vezani uz politiku i dalje traje na Hrvatskoj radioteleviziji. Nejasna urednička odgovornost, to je nešto što može jednako tako zabrinuti kada članovi programskog vijeća to kažu posebno s obzirom na položaj i odgovornost glavnih urednika a povremeno neetično i neprofesionalno ponašanje urednika i novinara. To je nešto zbog čega bi HRT trebao biti doista zabrinut jer ugrožava ispunjavanje jednog od osnovnih misijskih ciljeva HRT-a a to je jačanje povjerenja javnosti u Hrvatsku radioteleviziju koja je na izrazito niskim granama. Jednako tako programsko vijeće propitkivalo je i troškove primjerice produkcije pojedinih dijelova u dramskom i dokumentarnom programu, to je sve ostalo nedostupno. Mi smo u prošlom sazivu i u prošlom sazivu članova odbora propitkivali jednako tako dostupnost trošenja sredstava, visine, plaća odnosno primanja nikada nismo dobili odgovor na to pitanje. Vijeće jednako tako nije zadovoljno onim što se naziva obrazovni program ili što bi trebao biti obrazovni program, obrazovni sadržaji su manjkavi. U području znanosti ukinule su se pojedine emisije, nisu nadomještene novima, nedostatno je ispunjenje proizvodnje programa za djecu i mladež što jednako tako definirano je ugovorom. Ponovo se apostrofira kašnjenje uplate HAVC-u dakle Hrvatska radiotelevizija usporila je ispunjavanje nacionalnog programa poticanja audiovizualnog stvaralaštva od 2010. do 2014. Programsko vijeće jednako tako nije zadovoljno načinom na koji Hrvatska radiotelevizija informira o trendovima gledanosti i slušanosti pojedinih programa. I ono što je zabrinjavajuće HRT zapravo nema dvosmjernu komunikaciju ili dijalog sa javnošću, imaju povjerenika doduše za usluge ali dvosmjerne komunikacije sa javnošću nema. Kada programsko vijeće pita nešto glavnog ravnatelja on naravno kaže da će im odgovoriti na njihova pitanja ali naravno nikada to ne učini. To je nedopustivo jer programsko vijeće zapravo bi trebalo biti u službi cjelokupne hrvatske javnosti i kao što je već rečeno Hrvatska radiotelevizija javno je poduzeće u Hrvatskoj koje dobiva najviše dotacija iz proračuna ili iz džepova poreznih obveznika. I zato imamo svakog trenutka propitkivati i pravo znati na koji način se zapravo taj golemi novac troši. Programsko vijeće upozorilo je između ostalog na to da unutar HRT-a već dulje vrijeme postoji izrazito loša komunikacija vodstva HRT-a s kreativnim osobljem, a što je vjerojatno i posljedica novog organizacijskog ustroja koji unatoč dvogodišnjim nastojanjima još uvijek nije zaživio. Ono što su predložili jest možda i najbolje ili nešto što na najbolji način ocrtava stanje, to je donošenje anexa ugovora u cilju kako bi se ispravile uočene nelogičnosti, evidentiranje sadržaja, postavljanje sadržajnih i formalnih pravila o godišnjem izvješću, tromjesečni nadzor u ispunjavanju kvota i fokusiranje godišnjeg izvješća na kvalitetu usluge, javnih usluga HRT-a. Kolegice i kolege, ljudi koji će sjediti u Programskom vijeću dakle mogu samo i dalje propitkivati, ne znamo hoće li dobiti dobiti svoje odgovore ali ono što bismo i mi trebali problematizirati, a što je činilo i vijeće, to je zapravo veliki problem neetičnosti ili problem neetičnosti kod pojedinih urednika odnosno novinara, posebice u vrijeme predizborne utrke koja je u tijeku mislim da bi Etičko povjerenstvo koje djeluje unutar HRT-a moralo se pozabaviti i time. Nama barem nije bilo dostupno ili nismo nigdje vidjeli da se Etičko povjerenstvo HRT-a pozabavilo ovakvim slučajevima o kojima smo više puta progovarali, diskriminacije pojedinih kandidata ili diskriminacije pojedinih političkih stranaka. Međutim, HRT bi trebao poraditi na svom objektivnom položaju, odnosno objektivno izvješćivati o svim političkim strankama, osigurati nepristran položaj i time pojačati svoju vjerodostojnost. Stalne promjene programskih shema, uredničke smjene, otpuštanja, ostavke i na kraju nešto što će se možda pojaviti kao problem, na što je jednako tako Programsko vijeće upozorilo, a to je ugrožavanje pretplate vezano uz izbornu promidžbu jer naime otvoren je prostor za moguće pokretanje tužbi protiv HRT-a zbog kršenja pravila o zaštiti tržišnog natjecanja. Budući da će se knjižiti kao komercijalni prihod sve ono što će se plaćati za izbornu promidžbu, a na to smo upozoravali i kada se mijenjao Zakon o izboru predsjednika, odnosno kada su se donijela nelogična pravila na koji način će se kandidati odnosno na koji način će se moći izborna promidžba provoditi i na javnom servisu. Trebalo je precizno urediti kako će se tretirati taj komercijalni prihod. On sada nije posebno definiran ni Zakonom o HRT-u, ali ni ugovorom i na to je primjerice i predsjednica Vijeća gospođa Obuljen više puta upozoravala. I na samom kraju, mjerljivost uspjeha neke tvrtke uvijek je prodaja njezinog proizvod. Proizvod HRT-a jest program. Ako je suditi po gledanosti, a sada ću se osvrnuti samo na središnje informativne emisije, onda taj proizvod nije dobar i taj proizvod se ne prodaje dobro. Proizvod središnja informativna emisija HRT-a na trećem je mjestu uz vije komercijalne televizije i mislim da je to mjerljivost trenutnog uspjeha. Ne sumnjajući u čitav niz novinara, urednika koji sjajno rade svoj posao i na HTV-u i na Hrvatskom radiju, još jednom upozoravamo na prisutnu neetičnost u praćenju programa, posebno informativnog i bilo bi dobro da na takav način se ne ugrožava vjerodostojnost javnog servisa. Nadam se da ćemo uspjeti progovoriti i o izvješću o radu HRT-a u ovoj godini jer je doista neshvatljivo da takav dokument stoji ovdje i čeka godinu dana i samo se spušta na našem dnevnom redu. Hvala vam lijepa.

Poredani su članci Poslovnika 232., 237. i 238. Naime, radi se o tom da koliko ja vidim, a čini mi se da je točka dnevnog reda rasprava o konačnoj listi kandidata za izbor četiri člana Programskog vijeća HRT-a. Ni prošli kolege, jedan i drugi koji su govorili za ovom govornicom uopće o tom nisu govorili, odnosno rekli su vrlo malo, govorili su ili o izvješću o Programskom vijeću HRT-a koji nije tema ili su govorili o samom radu na HRT-u. Naime, moramo uspostavit kriterije. Onda nek budu isti kriteriji za sve. Kad je bila rasprava o misijama Hrvatskih Oružanih snaga u NATO-u i kad sam ja htio progovoriti o radu Hrvatskog izaslanstva u Parlamentarnoj skupštini NATO-a koja se bavi time meni se nije dalo govoriti, a bilo je čini mi se čak bliže ovoj temi, istoj temi nego što je ovo. Poštovani kolega zastupniče Blažeković, ja ne mogu ocjenjivat što je vama sadržaj teme kad je riječ o izboru članova Programskog vijeća. To ne mogu niti želim vama utjecati na to kako ćete vi to ocjenjivati, ali zaista je riječ o izboru Programskog vijeća HRT-a. … /Upadica se ne Da, da, Programskom vijeću i bez obzira da li se meni sviđalo ili ne sviđalo šta su kolege rekle, da li je to oktroirani pesimizam ili oktroirani optimizam nebitno, govorili su ono što im se sviđa ili ne sviđa programu HRT-a, a za program je odgovorno Programsko vijeće, Hrvatske radio televizije osjećaja da ste zakinuti, ja mislim da bi bilo dobro da vi to napišete, pa da tražite raspravu, pa ćemo vidjeti kako će završiti rasprava. Hvala vam lijepa. Nema povrede, po mojem sudu nema povrede. Hvala lijepa. Da, da. Sve u redu. Dogovorili smo se. Sada idemo na replike. Imamo replike. Poštovani kolega Boro Grubišić na izlaganje kolegice Sunčane Glavak. Prvo poštovani zastupnik Branko Vukšić. Uvažena kolegice Glavak, pa evo ja bih želio pojasniti. Vi ste na samom početku rekli jednu rečenicu onu s kojom sam ja završio da je kriv Hrvatski sabor. Mnogi su se začudili zbog te moje konstatacije. Hrvatski sabor je kriv zbog toga ne samo što je stavljena točka dnevnog reda izvješće o 2013. godini o HRT-u, o radu HRT-a, nego zbog toga što Hrvatski sabor postavlja Hrvatski sabor je izglasao zakon koji je opozicija jednoglasno proglasila najgorim dosadašnjim zakonom. I on jest najgori. I Hrvatski sabor snosi odgovornost, svi mi u Hrvatskome saboru, mi što smo bili nedovoljno uvjerljivi da uvjerimo većinu da treba mijenjati. Oni što su prihvatili ono što je loše. Ono što je, Ono što je, HRT ne treba biti najgledanija. BBC nije najgledaniji, ali mora biti najuglednija. Ona morati biti relevantna. Njezin program, mene ne zabrinjava što je za nekoliko postotaka slabija Hrvatska radiotelevizija, gledanost Hrvatske radiotelevizije. HRT ima u svojem programu onih dijelova koji ne mogu biti najgledaniji, koji po samom svom sadržaju nisu najgledaniji od ozbiljne glazbe, od nekih emisija koje su stručne emisije, ona to mora imati. Ali informativni program treba biti prije svega ugledan i treba biti gledan. Nije mi bitno da li je najgledaniji, ali je bitno da se citira, da se ne može govoriti o pristranosti, da se na HRT bude metar za ostale televizije, da svi novinari čeznu da rade na HRT-u, da budu ostale televizije odskočna daska. Međutim, Hrvatska radiotelevizija to nije, a mi ovdje možemo promijeniti stanje. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Sunčana Glavak. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolega Vukšić, kada sam govorila o mjerljivosti onda je mjerljivost program. Ali sam stavila sa strane sve ostale segmente proizvodnje programa. Isključivo sam samo apostrofirala informativni program i ako ste čuli rekla sam bitna je vjerodostojnost. To je na tragu ovoga što i vi zapravo govorite. Ako ste vjerodostojni onda će vas ljudi pratiti, onda će vjerovat u proizvod koji ste im ponudili. I onda samim time složit ćete se vjerujem sa mnom neće biti najnegledaniji, nego će biti gledan. Zato jer gledatelji očekuju od javnog servisa da dobiju i u informativnom programu vjerodostojnu i istinitu informaciju, a ne da moraju dvojiti je li ovaj ili onaj novinar pristrano ili nepristrano njima ponudio informaciju. Što se tiče ostalih segmenata, dakle obrazovnog, znanstvenog, kulturnog programa i sami znate da je tu upitno ispunjavanje ugovora sa Vladom Republike Hrvatske zato jer su neke emisije su naprosto ukinule, nisu se ponudile nove ili nisu našle svoje mjesto u novim programskim shemama i da smo svjedoci da je dvogodišnje stanje od izmjena i dopuna novog zakona za kojeg kažete da je Hrvatski sabor kriv, ja odmah odmičem svoju krivnju jer nisam glasovala za takav zakon jer smo upozoravali da neće biti dobar. Dakle, želimo da se stanje popravi i ne želimo ni u kom slučaju da se ponovo nekome inputira da politika želi uređivati bilo kakav program. Apsolutno ne, ali mi smo u onom segmentu odgovorni i tu se slažem sa vama kao i Programsko vijeće koje doduše ima fikus ulogu da vidimo ispunjavaju li se te odredbe ugovora između Vlade i HRT-a. U posljednje vrijeme čini mi se da je došlo i do kršenja ili trebalo bi se ispitati na koji način su zapravo sve odredbe zakonom ispoštovane, jer se otvaraju neki tv centri koji zapravo nisu navedeni u ugovoru sa Vladom. Hvala lijepa. Nova replika, poštovani zastupnik Ante Babić. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Pa kolegice Glavak, rekli ste da Programsko vijeće nije bilo zadovoljno mnogim stvarima i da su tražili odgovore od ravnatelja Hrvatske radiotelevizije koji im to nije odgovorio. Podsjetit ću vas i mi smo ovdje u Hrvatskom saboru i preko saborskih odbora tražili određene odgovore od gospodina Radmana posebice na ukidanje dopisništava u Bosni i nakon popisa stanovništva kada smo saznali broj Hrvata u Bosni i Hercegovini i misija koje se rade za to područje koje su u jednim negledljivim terminima mi nismo dobili nikakav odgovor. Sjećam se u 9 mjesecu Odbor za Hrvate izvan Hrvatske je imao jednu tematsku sjednicu koja je trebala biti posvećena upravo toj temi o ukidanju dopisništava, ali i praćenjima općih izbora u Bosni i Hercegovini. Na kraju je novinar sa HRT-a taj odbor pretvorio u zakašnjelu reakciju predsjednika Odbora ili toga Odbora na udžbenika na ćirilici u Republici Srbiji sa zakašnjenjem od mjesec dana što uopće nije bila tema

ne zna ili ne vodi računa o tome a trebala bi, mora znati da je politika prema Hrvatima i opstojnost hrvatskog naroda u BiH strateški interes za RH. **Leko, Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Sunčana Glavak. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Apsolutno ste u pravu kolega Babić, međutim podsjetit ću vas da su argumenti bili kada je glavni ravnatelj pokušao obrazložiti zašto se ukidaju dopisništva da je to proces restrukturiranja HRT-a, da će se da će se na taj način iznaći goleme uštede. Međutim, dogodilo se nešto upravo suprotno. Ja ću sada spomenuti ovdje i slučaj gospodina Leke, našeg predsjednika Sabora. Meni je doista bilo neugodno gledati javljanje predsjednika uživo u program HRT-a iz Njemačke gdje predsjednik Sabora sam lijepo drži mikrofon. Taj primjer kolegice i kolege profesori studentima novinarstva pokazuju kao nešto apsolutno nedopustivo, to se jednostavno ne radi, to je jednostavno sramota. I jednako tako nasred ceste se javljao, pa možda je bio negdje u šopingu doduše, ne znam koja je bila pozadina toga, premijer Milanović gdje se on u New Yorku lijepo nasred ceste javlja, eto uključio se čovjek u središnji Dnevnik pa će nešto s ceste reći. Dakle, to nije profesionalnost to nije profesionalnost i nema nijednog argumenta da na ovakav način je došlo do nekih ušteda. Ja mislim da je došlo do urušavanja kvalitete programa. Sve se svelo na …/Govornica se ne razumije./… ljudi pokušavaju naravno odraditi svoj dio posla, međutim to tako ne ide. Ozbiljne kuće to ne rade. To ne radi BBC, to ne rade ozbiljne kuće. U što smo pretvorili program HRT-a? Dakle, to nemojte više nikada dopustiti gospodine Radman, to je sramota za javni servis. Moram reći da sam ganut vašim osjećajima, zahvaljujem se. To ću znati cijeniti, hvala vam lijepa. Maramicu sam uzeo za potrebe brisanja suza i vaših i svojih. Nova replika i poštovani zastupnik Josip Đakić. **Đakić, Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo kolegice spominjali ste i govorite stalno kako je potrebno popuniti Programsko vijeće i kako je program teško oštećen na HRT-u. Pa naravno kako ne bi bio kada postoje liste za odstrel ljudi koji su stručni i kompetentni, postoje liste kojima će ići stotinu ljudi dopisnika, urednika, čekaju kada će dobiti rješenje za otkaz, da više nisu potrebni. Naravno, u partijskom poretku sve se može bez obzira na kvalitetu, bez obzira na stručnost. Oni koji nisu stručni mogu izvještavati iz New mogu iz Washingtona, mogu predsjedniku Sabora uručiti kao štafetu i tako mu staviti u ruke mikrofon, mogu što hoće. Mogu kandidate u predsjedničkoj kampanji odrezati dio njihovoga govora i nastupa, mogu što hoće. I stvarno je pitanje da li Programsko vijeće radi svoj posao ikako ili nikako. Da li je uopće više potrebno? A jednako tako sjećamo se i konsenzusa kad je tražen kad smo donosili prijašnje zakone pa i birali programska vijeća, lijepo smo se dogovorili, sjeli i sve je bilo u redu. Danas toga više nema. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Sunčana Glavak. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, vidim da je sve u redu sa suzama. Kolega Đakić, u pravu ste. Ja ću vas samo podsjetiti da smo obično zakone o HRT-u, pa evo ovdje su i kolege koji su bili u prošlom sazivu odbora i Sabora, uvijek donosili konsenzusom. I to je bilo dobro jer je bilo u javnom interesu jer je riječ o javnom servisu. Ali jednako tako podsjetit ću vas kada je zakon bio drukčiji, sjetit ćete se opstrukcije popunjavanja kvote članova Vijeća HRT-a, odnosno Programskog vijeća HRT-a, a sada zapravo to uopće nije važno. Programsko vijeće HRT-a ispunjava zakonom danu funkciju. Međutim, ovakvim zakonom oni zapravo nemaju što nego propitkivati, davati mišljenja i baviti se sadržajem, da, neki će reći pretvorili smo ih u fikus i imamo još takvih na političkoj sceni možda primjera u RH. I na kraju ponovno ste se podsjetili onoga što se događa na javnom servisu, ali evo opet govorimo o informativnom programu mada bismo mogli govoriti i o sportskom programu, zašto nemamo kvalitetne prijenose, kakvi su oni zapravo, zašto nema dobrih obrazovnih emisija, emisija iz kulture, emisija o Hrvatima izvan Domovine. Dakle, točno je da je na neprimjeren način, na što smo i mi upozoravali, se počelo pratiti još ne u tom trenutku formalne kandidate u ovoj utrci za predsjednika Republike i na najgrublji način zapravo su bile konstruirane slike ili tekstovi. I tu se ponovno vraćam na nužnu vjerodostojnost profesionalaca kojih ima i na HRT-u i na HR-u. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je klub HDSSB-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Boro Grubišić. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege zastupnici. prethodnike u ovoj raspravi ja sam se priupitao koja je zapravo uloga Programskog vijeća HRT-a? A raspravljamo danas o izboru 4 člana Programskog vijeća javne televizije. javne televizije. Je li to, dakle ta uloga Programskog vijeća, ocjenjivanje programa kao što mi je rečeno u početku? Je li to savjetodavna uloga, dakle savjetovanje o programu i unaprijed davanje preporuka, mišljenja itd.? Je li to zapravo upravo to davanje mišljenja o programu? li propitkivanje kako netko reče ovdje o programu, propitkivanje? Ako gledamo, a ja dosta često i pozorno gledam taj naš program, onda kada mi se nešto ne dopada na malim ekranima prebacim na federalnu ili kako reče netko francusku FTV, federalnu televiziju ili pak OBN i ne znam ni ja što. Tamo utorkom imate utakmice Lige prvaka, utorkom, Hrvatska televizija samo srijedom ima susrete nogometne, utorkom nema iako se Liga prvaka igra utorkom i srijedom. Dakle, utorke rezerviram da kažem za bosanskohercegovačke televizije na kojima ima prijenos takvih susreta. Dalje, u vrijeme kada smo sa tugom i sjećanjem se pripremali ili odlazili u Vukovar na dan sjećanja pada Vukovara Hrvatska televizija je to popratila sa, kako znamo sa velikim nizom i pokrila sa velikim nizom kamera i prijenosa, tada se pokušalo u informativnim emisijama stalno provlačiti kolone i više kolona. Iako smo zapravo svi bili, kako zna i predsjednik Sabora, zapravo je bila jedna kolona. Ali taj pokušaj, na jednoj da kažem destabilizaciji situacije u informativnim emisijama koliko je kolona, ko je vodio jednu, ko je drugu, je li neki general ovaj ili onaj šef specijalne, mislim to je nevjerojatno. Drugo, u to isto vrijeme prikazuje se hvale vrijedna dokumentarna emisija, ne samo u isto vrijeme, nego je i počela i ranije, dakle dokumentarna emisija Hrvatska u Prvom svjetskom ratu koje se eto slučajno pogodilo da je baš dan prije pada Vukovara, dakle obilježavanja pada Vukovara prikazana velika i poznata Kolubarska bitka i genijalnost srpske vojske u Prvom svjetskom ratu što je i činjenica. Ali kako se baš pogodilo da tak to bude, zanimljivo? Nadalje, gledao sam neki dan ovdje u Zagrebu, mogu i uhvatiti, u Brodu ne mogu, TV i gost je bio Jakov Sedlar svima znam i poznat, tko što misli o njemu, može reći što god hoće, koji je rekao u emisiji da je 1999.godine u tom intervjuu na Karlovačkoj televiziji snimljena serija, filmska serija Četverored. A da od tada, od 1999.godine kada je prikazan premijerno više nikada nije prikazana na Hrvatskoj televiziji, 15 godina, iako je Hrvatska televizija uložila sredstava u to. Tako je rečeno, 1999.godine snimljena. Ali zato evo sad imamo ovih dana onu seriju ne znam da li se zove Mačak pod šljemom, kako li se zove, koju prikazuju non stop. Dakle, iz da kažem naše partizanske povijesti. A i ono je partizanska povijest Četverored isto. Dakle, Programsko vijeće što radi? Ocjenjuje, daje mišljenje, savjetuje nekoga o programu. Što ono zapravo radi? I izbor članova Programskog vijeća, kako što je vrlo sofisticirana jedna jedna nit u informativnom programu, a govorio sam maloprije o tome svemu, tako je vrlo sofisticiran čini mi se i ne bi htio poimenično nikoga dezavuirati, i izbor članova Programskog vijeća koji će tu nit u kojoj sam govorio provlačiti i dalje bez obzira tko će biti izabran. Dakle, vrlo pomno, sofisticirano, vrlo pažljivo se sve skupa radi. Neću reći podmuklo jer bi možda bila preteška riječ. Neki dan sam razgovarao sa jednim gospodinom i rekao sam, razgovarali smo o Hrvatskoj televiziji, ja sam se poput kolege Vukšića da kažem, neću reći požalio, nego u glavnom i prije u raspravama složio da je njegova glavna odgovornost, on je glavni urednik. Ali on je meni rekao, taj gospodin s kim sam pričao, rekao ne, ne, ne ima ispod njega, tako je doslovce rečeno nije ispod njega bukvalno, nego ima onih koji ruju i koji rade u Hrvatskoj televiziji što hoće, novac hrvatskih platiša, pristojbe kako se zove, pristojba na javni servis ili na televizor, ne znam na što je pristojba. Tako da nismo imali vremena dulje razgovarati o tome, ali čini mi se da bi se moglo dan i noć o nekima ovdje govoriti. To nije ili je postao Programskog vijeća HRT. Ali koliko sam vidio priprema se i izvješće Hrvatske televizije za 2013.godinu pa ćemo imati i prilike, a sad ne bih trošio dragocjeno vrijeme u vezi toga. Danas ovdje evo vidimo da su govornici u Hrvatskom saboru, nije moje da o tome razmišljam i lamentiram, lamentiram, ali evo samo sa oporbene strane imamo govornike. Zanimljivo je da sa ove druge strane nemamo nikoga prijavljenog, ni za program, ni za Programsko vijeće o raspravi u vezi toga. Dakle, Programsko vijeće je odgovorno kažu, čak su to čini mi se riječi našeg predsjednika, dakle odgovorno je za program, ali odgovorno je onda po tome i za rad urednika na Hrvatskoj televiziji i uredničke politike. A urednička politika činila je grijeh i čini grijeh, i riječju što je najopasnije, djelom to su oni koji su, kako reče onaj jedan moj prijatelj ispod glavnog urednika i propustom. A propusta je puno, o njima ćemo govoriti kada bude riječi o izvješću Hrvatske televizije za 2013.godinu. I kada gledamo popis, kada se vratim na meritum stvari dakle na ono o čemu raspravljamo, zapravo čovjek se teško može odlučiti što i kako i koga zaokružiti, izabrati ali o tom ćemo se dogovoriti u klubu. Hvala lijepo. Razmišljam da li je dozvoljeno, ali moram reći. poštovani zastupniče ne samo vama, dakle ovdje zaista nije izvješće na dnevnom redu o radu Hrvatske radiotelevizije kako ste i sami rekli, niti su prisutni članovi Programskog vijeća Hrvatske radiotelevizije, niti su prisutni urednici, niti ravnatelj Hrvatske radiotelevizije. A u obrani njih ne bi trebao stajati politički ešalon bilo koje stranke jer je javna televizija. Pa sam ja dužan reći radi hrvatske javnosti da se vodi jednostrana rasprava što je moguće, dobro, ali je jednostrana rasprava, nema predstavnika HRT-a ovdje, a na sreću za hrvatske gledatelje dobro je da program HT-a ne uređuje Hrvatski sabor niti pojedinac iz Hrvatskog sabora pa u tom smislu da je rasprava ok, ali uređivanje nije. Imate prijavljene 3 replike pa ćemo sada ići na repliku. Poštovana zastupnica Sunčana Glavak. **Glavak, Sunčana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kada govorimo o izboru članova Programskog vijeća, onda naravno govorimo i o tome što ti članovi Programskog vijeća rade. To je bila i moja namjera kada sam govorila o radu Programskog vijeća jer svi zajedno moramo znati kada ćemo birati tu tu četvoricu ljudi i popunjavati Programsko vijeće što su zapravo njihove zadaće i Programsko vijeće, još jednom ponavljam, nadzire Zakon o HRT-u i provedbu programskih načela. To će činiti i članovi kojima ćemo popuniti Programsko vijeće. Međutim, kolega Grubišić tijekom vaše rasprave, evo dobila sam dva, tri maila, došli su od strane Zbora ratnih izvjestitelja i nekih ljudi iz Bjelovarsko-bilogorske županije pa ću ja sada ovdje pred javnošću postaviti i to pitanje, da li se na neki diskriminirajući način radi selekcija ljudi koji će negdje moći ostati raditi, a negdje neće moći ostati raditi? Ako je tome tako, to jest zabrinjavajuće. Dakle, ne ulazeći u temu dalje, mislim da je bitno, vraćam se ponovo na to zašto govorim o Programskom vijeću, važno jer ćemo birati ljude koji će raditi u tom Programskom vijeću i u naše ime propitkivati ono što je njihova dužnost kako bismo mi, koji smo ih imenovali, dobili potrebne odgovore. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Boro Grubišić. Hvala lijepo. Kolegice Glavak, čini mi se da ste vi ili netko od naših kolega u replikama izrekli čak i jednu drastičnu ocjenu, da je možda potrebno razmišljati i o ukidanju Programskog vijeća, … funkcija Programskog vijeća je minorizirana i svedena na minimum, gledajući ono što se događa i u programu HT-a i što se događa općenito na HT-u. Evo, Evo, kažete da mi kontroliramo Programsko vijeće, Hrvatski sabor, da putem njega možemo utjecati na program, ja baš i ne vidim takvu neku silnu povezanost između upravljanja Hrvatskog sabora Programskih vijećem, a Programskog vijeća programom HT-a ili dalekovidnice, kako god hoćete. O mailovima ne znam ništa pa ne mogu ni govoriti. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Poštovani zastupnik Dujomir Marasović, replika. Štovani gospodine predsjedniče. Kolega Grubišić, vi ste se zapitali retorički što radi Programsko vijeće pa ste rekli da daje mišljenje, da pravi program. Ja smatram da Programsko vijeće ne radi ništa jer mu nije dano da bi nešto moglo raditi. Politika uređuje program HT-a, da li saborska, da li neka druga, ali politika.

neće joj to uspjeti i prvo što moramo napraviti kada se promijeni vlast za godinu dana da pometemo sve sa HT-om … koje su došle jako drastično političko vulgarno vrijeđanje hrvatskog naroda kroz program HRT-a. Ali neće nas moći izluditi, hrvatski narod i sve građane jer ima 1000 godina. Davali su Talijani, budi Talijan, ne budi Hrvat, novce, budi Mađar, evo ti novci, budi Mađar, ne budi Hrvat, budi Nijemac, ne budi Hrvat, budi Srbin, ne budi Hrvat, budi Jugoslaven, ne budi Hrvat, Hrvat, budi nitko i ništa, onaj neizjašnjeni, ne budi Hrvat. Pa se opet Hrvati nakon 1000 … mi smo Hrvati, hoćemo Hrvatsku. Za 300 godina su Škote izludili, samo 300 godina su izluđivali, evo 550 su rekli, 55% nismo Škoti, nego smo Britanci. Ipak smo bolji od mnogih naroda i tvrđi i neće nas ni ova televizija uspjeti izluditi kroz ovu godinu dana još koliko ostaje. A onda poslije treba napraviti posao, da napravimo televiziju na ponos Hrvatske, da ona bude presjek mišljenja, presjek duše, presjek raspoloženja, presjek svega što je u Hrvatskoj, a ne ovo što je sada, čista politička propaganda mentaliteta 1946. **Leko, Josip (SDP)** Poštovani zastupniče Dujomir Marasović, ne znam da li koristi vam dati opomenu, ali upozoravam javnost da ste rekli da ćete pomesti i druge. Ma koga ćete vi pomesti? Koga ćete vi pomesti ako zastupate demokratske vrijednosti? Molim odgovor na repliku, Molim odgovor na repliku, poštovani zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Kolega Marasović, ja neću biti tako strog prema vama kao što je predsjednik Sabora, ali u dvostranačju koje se provodi od utemeljenja Hrvatske države, moderne i nove neovisne, upravo tako, metete jedni i metete drugi. Jučer je rečeno da je samo 40% ostalo u Centrima za socijalnu skrb onih bivših HDZ-ovih kadrova, a kada vi dođete, vi ćete kako ste sami rekli i potvrdili, pomesti neke druge. Dakle, 100% vi metete. Tako to ide. To je žalost i sramota i tuga Hrvatske države što se ponekad u tome čišćenju, u tim … pometu i oni koji valjaju, bez obzira na stranačku ideologiju ili predznak. A to da HT vrlo sofisticirano na jedan … način radi i pere mozak u nekim emisijama hrvatskim građanima, dakle to je sasvim pouzdano, ljudi to i ne primijete, ali možda ljudi koji malo gledaju dublje, evo vi ste sami zamijetili kako, na koji način se to sve skupa radi. Programsko vijeće bi trebalo o tome voditi računa, ali kada se mete onda se pomete i nema ko voditi računa. Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima. Poštovani zastupnik Dragan Crnogorac u ime SDSS-a. Hvala gospodine predsjedniče. Poštovane kolegice i kolege. Evo kao što je predsjednik rekao, a po Poslovniku je tako kad se otvori rasprava o izboru članova Programskog vijeća HRT-a onda se otvori rasprava o svemu drugom, svemu drugom, a najmanje o izboru članova ili možda o ulozi Programskog vijeća. Mi mislim da ne bi bilo loše čak i razmisliti u ovakvim situacijama da da li se skratiti rasprava da li rasprave uopće da bude pošto o radu Programskog vijeća i članovima koje mi biramo i predlažemo odnosno pardon, koje biramo, sami se javljaju na natječaj, mi raspravljamo o njihovom izvještaju o radu. Mi u ovom trenutku čak i ne znamo tko su ta 4 kandidata od ovih 14 predloženih kandidata, ali se nadamo da će zastupati interese RH, da će raditi po zakonu i pozitivnim zakonskim propisima, po Zakonu o HRT-u koji je da podsjetim izmijenjen negdje prije zadnje promjene negdje krajem 2010.početkom 2011.godine. Tada je to trebalo napraviti zbog ulaska Hrvatske u EU, ali i toga da su tada programskom vijeću odnosno bolje reći da su ovlasti Programskog vijeća prenesene na novo tijelo koje se zove nadzorni odbor koje ima u svom opisu poslova i imenovanja vodstva HRT-a ali isto tako i razrješenje i prati njegov cjelokupan rad. Program vi ste upravu svi koji su govorili nadgleda Programsko vijeće HRT-a i dalje. Da li je ta izmjena donijela dobro ili loše, ja ne znam, ja samo mogu reći iz mog iskustva da se Programsko vijeće HRT-a kada je imalo i ove ovlasti koje sada ima nadzorni odbor bavilo možda sa previše stvari, a program kao program on se diskutirao, on se razmatrao, davale su se preporuke i mislim da je u tom trenutku Programsko vijeće koje nije bilo zadovoljno moglo nešto konkretno uraditi. U ovom trenutku Programsko vijeće HRT-a može reći da vijeće HRT-a može reći da vodstvo HRT-a ne pridržava programskog usmjerenja koje je jedan od osnovnih dokumenta urednicima, redakcijama, novinarima itd. no međutim sada to i zadnju odluku donosi Nadzorni odbor HRT-a. Koja je uloga javne televizije? Mislim da je to pitanje koje se treba postaviti. Uloga javne televizije nije da se natječe sa drugim televizijama. Hrvatska država nije osnovala HRT da bi se bila kompetentna sa drugim privatnim koncesionarima. Zna se koja je zadaća HRT-a, zna se koja je uloga HRT-a. U zadnjim izmjenama kao što sam rekao odnosno tim izmjenama iz 2010.krajem 2011. HRT-u je Sabor na prijedlog Ministarstva kulture kao nadležnog ministarstva oduzelo dio markentiškog prostora iz kojega HRT ostvaruje dobit ili zaradu. Jasno je da HRT osnovni prihod ima od pretplate ili pristojbe i to nisu mala sredstva. I ta sredstva ali i zakon jasno definiraju i distanciraju HRT od drugih privatnih koncesionara koji uzgred budi rečeno, pretpostavljam da većina ili dobar dio njih radi u gubitku ali za nečiji drugi interes. Ali HRT treba raditi za građane RH, program koji HRT treba raditi je da obrazuje građane, da im pruža dovoljno informacija, a ne da se polemizirala ili da se mjeri sa programima drugih televizija. A mjerenje trebaju imati drugi koncesionari na osnovu kvalitete državne televizije. Državna televizija mora biti najprofesionalnija, najkvalitetnija, ljudi koji rade u njoj urednici, novinari moraju apsolutno profesionalno se ponašati pa čak i ovaj primjer kada je predsjednik Sabora držao mikrofon, ako je to istina, ja ne znam ja to nisam vidio. Ali sjećam se rasprave prošlogodišnje o izvještaju HRT-a kada je naš kolega iz kluba SDSS-a gospodin profesor Pupovac podsjetio kakav je nivo govora govora novinara, spikera na HRT-u dakle na javnoj radioteleviziji. Da, ja se sjećam postoji onaj odjel koji se bavi jezikom, no međutim pitam se gdje je i ne znam što ti ljudi rade. Znam da rade sigurno svoj posao, ali koliko se njih koristi. Kada govorimo o redakcijama informativnim koja je možda najbitnija radi političkih zbivanja u RH ona je najinteresantnija. ako se ništa nije promijenilo ja znam da redakcija sportskog programa dobiva najveći dio sredstava za rad. A kada imamo neke događaje koji su izuzetno bitni onda se dosta često kaže nemamo dovoljan broj kamera, jer nemamo dovoljan broj ljudi da to sve možemo popratiti. Trebalo je da skrenuti pažnju novim članovima programskog vijeća kada budu donosili programsko usmjerenje da se a i ono što mi zastupamo da se više radi na drugim redakcijama koje nažalost imaju manje sredstava ili su manje zastupljeni u programskim usmjerenjima. Odnosno njihov značaj i važnost je daleko ispod one koju zahtjeva hrvatsko društvo. Ovdje su spomenute i u prethodnim diskusijama neke redakcije, ja neću da ih posebno spominjem ali znam i sjećam se i znam da nema dovoljno sadržaja kao što je nekada bilo recimo u dječjem programu sjećamo se nekih filmskih ostvarenja i prikaza iz recimo lektire koju djeca imaju u školi kao što je vlak u snijegu itd.. Isto tako možemo se sjetiti sjajnih serija, domaćih serija kojih više nema. Zašto? E pa zato što ima nešto što se kaže da HRT po zakonu mora da odvaja dio sredstava za vanjsku produkciju. Što je apsolutno legitimno. Ali taj dio sredstava se najčešće koristi i ne samo sredstava nego čak i resursa HRT-a kamera i drugih sredstava da bi se zajedno ili u koprodukciji snimili neki filmovi, snimili neki serijali za koje ćete vi reći da su dobri, da su odlični ali ja se pitam kome idu autorska prava. Recimo ja ću reći samo jedan serijal, hrvatski kraljevi. Ali ima ih dosta, ima ih svake godine nekoliko. Ja mislim da bi možda taj dio trebali da smanjimo i zakonom bolje da uredimo kako bi HRT sam sa ljudima koje ima, koji su najprofesionalniji, ja bih rekao ili jedni od najprofesionalnijih koje imamo u Republici Hrvatskoj koje je obrazovao naš obrazovni sistem. A sinoć je baš upravo bila polemika o fakultetima o fakultetima i učilištima kako mladi odlaze a evo ovo je prilika da kažemo da ima prostora i ima državnih sredstava gdje građani kontriraju tom sistemu dakle da ti najbolji mogu tu i ostati da snime, da napišu scenarije, da snime serijale, filmove koji će biti prikazivani na HRT-u, koji će biti autorsko djelo HRT-a. A evo hvala Bogu sada imamo i više kanala otkako smo ušli u Europsku uniju ili nešto prije toga imamo četiri kanala, nemamo više samo dva. Dakle ima sasvim dovoljno prostora da se puno toga prikaže. Ja ću još samo u ovom dijelu kada sam spomenuo građane reći a znam da to njih interesira ovaj dio pretplate, jer kada ne platite pretplatu onda vam vrlo brzo sjedne ovrha. Jako puno građana teško živi i mislim da bi i Vlada trebala razmisliti kako zajedno sa HRT-om ili vodstvom HRT-a mada znam da je to zakonski utemeljeno riješiti to pitanje jer ponekad naknada od odvjetničkog ureda koji radi ovrhe bude puno veće nego što je sam dug za pretplatu. Isto tako ja sam već i u prijašnjim raspravama spominjao i firmu ORFEJ, poslije sam dobio informaciju od glavnog ravnatelja dakle da je HRT izašao i da je prodao udjele u toj svojoj firmi, nažalost. Ona je trebala imati jednu dobru svrhu da upravo odnosno autorska prava koja HRT ima da reproducira i da stavlja na tržište i od toga HRT ima prihod međutim nažalost u ovom trenutku vjerojatno od toga nema ništa. I reći ću ono što se odnosi još na klub Nacionalnih manjina, ali i ne samo na klub Nacionalnih manjina nego bih rekao na obaveze kako HRT-a tako i Vlade Republike Hrvatske ustvari države. Nažalost svih ovih godina na HRT-u nije formirana posebna redakcija za program za nacionalnu u svim ovim godinama su se pronalazili izgovori da nema sredstava, da je nemoguće to napraviti, da zakon to ne dozvoljava. No, međutim ja ću podsjeti da Republika Hrvatska je potpisala čini mi se kao što to kolega Babić zna reći 6 međudržavnih ugovora. Međudržavni ugovori su postali dio dakle pravnog poretka Republike Hrvatske kada su se potpisali i ratificirali i oni po svojoj pravnoj snazi su jači od domaćih zakona. Dakle obaveza je ne samo Vlade kao što je Vlada i preuzela nego HRT-a da poštuje te međudržavne ugovore te da započne sa ostvarivanjem pretpostavki za formiranje redakcije za programe za nacionalne manjine. Kao što sam rekao imamo 4 kanala, imamo sasvim dovoljno prostora da se to pitanje riješi i ono što je najbitnije sve ove godine do sada krovno tijelo nacionalnih manjina, Saveza nacionalne manjine već godina na to upozorava i daje negativne ocjene rada odnosno programa Hrvatske radiotelevizije. Između ostalog na osnovu ovih sporazuma hrvatski narod, odnosno Hrvatska nacionalna manjina u tim zemljama je već ostvarila i ima programe na hrvatskom jeziku u tim zemljama. kada Poslovnikom se ne ograničava samo da se izaberu četiri člana onda dobijemo jednu široku raspravu koja nažalost nekad ode i u krivom pravcu. Meni je žao što i drugi naši kolege se nisu prijavili za raspravu ali što ćemo, Poslovnik nam daje takva prava. Pa evo ja sam morao reći ovih par riječi, možda bi bilo bolje da smo samo ostali kao što tema kaže izbor članova Programskog vijeća HRT-a. Jedino mi je drago, a toga sam se pribojavao, da se ne bi otvorila rasprava o kandidatima koji su se javili za natječaj i to mi je jedino drago što se tiče ove točke dnevnog reda. Hvala vam puno. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Idemo na replike. Poštovani zastupnik Branko Vukšić, replika. Hrvatske radio televizije Ja bih se malo osvrnuo o metenju. Mislim nikad nije bilo više metenja nego u vrijeme HDZ-a, tad se melo. U vrijeme gospodina Sanadera najvažnija osoba na HRT-u je bio gospodin Maček koji nije imao nikakvu funkciju. Prema tome, uvijek su se radile crne liste i danas postoje crne liste i onda su postojale crne liste, samo zavisi koja skupina vlada na HRT-u, ali čak i neslužbene politike. Mislim da se službene politike Mislim da se službene politike rijetko kad nego pojedini moćnici koji zlorabe svoje položaje. Govorili ste o vanjskoj produkciji. Na HRT su sada dovedeni ljudi koji se brinu samo o vanjskoj produkciji. Vrlo je upitno kad svaki ravnatelj koji dođe na HRT prvo počne sa tehnikom, kaže treba mijenjati tehniku, a tehnika je uvijek u očajnom stanju na HRT-u. Zašto tehnika? u očajnom stanju na HRT-u. Zašto tehnika? Bože moj, pa od programa se počinje, pa taman da je jedna žarulja u studiju ako je odličan program bit će dobar program. Zašto zbog tehnike, pitajte se zašto zbog tehnike kad se kupuje, što se onda dobiva. Marketing. Vi ste spominjali marketing. BBC nema marketing, mnoge kuće ili nemaju u prime timeu marketing ili nemaju uopće marketing. Mi moramo dati šanse i komercijalnim televizijama da žive. HRT od same pristojbe ima dovoljno sredstava da ima odličan program. Prema tome, nije se smanjio. Da je bolji program mogle bi biti više cijene. HRT ima dampinške cijene, ruši cijene komercijalnim televizijama. Zbog čega? Trebalo bi i tu dovesti neke organe države da malo pročiste što je. I četiri programa. Nažalost, HRT nije iskoristila četiri programa. Četvrti informativni program bi trebao biti najgledaniji program od svih televizija i komercijalnih televizija. Nažalost, za njega gotovo da se ne zna. **Leko,

sat-dva vremena i moje je mišljenje da se to treba drukčije riješiti pitanje, a u okviru rasprave o izvješću rada Programskog vijeća i HRT-a onda trebamo otvoriti sve ove teme. Druga stvar, ja sam rekao da zakonom bi trebalo bolje urediti određene oblasti na HRT-u. Mislim da bi se tada i sve ovo što ste vi govorili ne bi postavljala pitanja nego bi se znalo što svaki novi ravnatelj ili novo vodstvo HRT-a može ili mora raditi. Najbitniji je program, ja se slažem s vama, ali za neke je on ustvari na kraju dnevnog reda. I što ste govorili vezano za čistke, znate kada nešto plaćate, ja … svi građani kada nešto plaćaju i kada vide da se s tim državni organi ili država ili mi s tim poigravamo, oni su čini mi se još ljući i još nesretniji u situaciji u kakvoj se nalazimo jer misle eno mi moramo, nas su tjerali da moramo da platimo pretplatu, a oni s tim rade kako hoće, dovedu kog hoće i zapošljavaju kog hoće. Nije to uvijek tako. Nije to uvijek tako. Ja bih volio da kao što sam rekao se zakonom neke oblasti izuzetno precizno definiraju i onda neće više bit ovakvih rasprava. Kad će to bit ne znamo. Poštovani zastupnik Dujomir Marasović, replika. **Marasović, Dujomir (HDZ)** Štovani gospodine predsjedniče. Kolega Crnogorac, vi ste rekli zna se koja je zadaća HRT-a, zna se koja je uloga HRT-a. E bojim se da se ne zna. Ja smatram, ili se zna ali ja ne znam, a netko drugi. Po mom mišljenju HRT ne valja. Zašto ne valja? Ne valja stručno, lektorski nula. Svi voditelji trebalo bi ih poslati na fakultet učit hrvatski jezik. Ako hoće netko tumačit neke povijesne reminiscencije onda se zove Tvrtko Jakovina npr. i vječno on i vječno isti da tumači Tvrtko Jakovina iz svog ugla gledišta hrvatsku povijest i hrvatsku zbilju. Pa valjda ima netko i drugi jel tako. Riječ pomest što sam ja upotrijebio, čemu demagogija? Pomest je lijepa hrvatska riječ, treba metla, treba nova metla. Nije to ubiti, nije to čistka iz komunističkih vremena. vremena. To je pomesti ondje gdje se skupi prašine, nečega, treba pomesti. To mi upotrebljavamo dnevno. Ja ostajem gospodine predsjedniče pri tom izrazu, treba pomesti ono što se nakupilo u HRT-u. A što je A što je to, to je da je pretvorena u tvrdu ideološku televiziju komunističke provenijencije. HDZ nije bio najbolji Maček, ne znam za koga je radio, sve što je radio radio je protiv HDZ-a, sigurno nije za HDZ to, Vukšiću. Ali HDZ je bio na dobrom putu s televizijom i doveo ju je praktički gotovo do profesionalizma. Ali ova garnitura napravila je jedan retrogradan proces, nedopustiv retrogradan proces i napravila je ideološku političku televiziju. Oni nisu svjesni što su napravili, to ne može povijesno opstati i treba pomesti na televiziji one stvari koje ne valjaju i napravit tvrdu, profesionalnu televiziju koja će zadovoljavat interese onih građana koji je plaćaju, koja će bit presjek hrvatskog društva. HRT nije presjek hrvatskog društva danas.

i Ustavom Republike Hrvatske pa oni koji žele saznati šta tamo piše nek pročitaju šta piše tamo pa će vidjet koja je zadaća HRT-a. Što se tiče dovođenja ljudi u emisije, vjerojatno i urednici i sami novinari kada to rade, rade sa saznanjima da dovode ljudi koji imaju apsolutan integritet. Kao što znam …/Govornik se ne razumije./… je profesor na fakultetu. Mislim ja kada bih razmišljao da ga o nekim temama, odnosno koga ću zvati vjerojatno bi mi on pao jedan od osoba koja ima što da kaže na tu temu. Kada ste rekli o tome, da je HDZ napravio, mačak da. U pravu ste, dovoljno je vremena bilo da i HDZ u odnosu na sve političke stranke u Hrvatskoj demokratizira stanje na HRT-u. Ali ću vam reći jednu stvar iz iskustva. Pustite ljude, ako mislite da tamo ima previše čistki pustite ljude da pokušaju da se izbore svojom profesionalnošću za ona mesta na kojim trebaju biti ako rade na javnoj televiziji. Nećemo mi ništa više pridonijeti ili da ne kažem destabilizirati ako odavde budemo to činili. A u trenutku kada oni dođu do određenog nivoa, da se stvarno tamo profesionalnost ne uvažava i ne poštuje to će vrlo, vrlo jasno znati oni artikulisati u javnosti. Ja se sećam kad su novinari stavljali flaster preko usta, bio sam tamo. Posle toga njima treba podrška i ovde. Ne prije tog, dakle ne prije tog. Pazite šta se radi na HRT-u. Nisam siguran da je došlo dotle, ali ako jeste to će nam sigurno oni znati pokazati u javnosti. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjednik Doma, Nenad Stazić. Replika. **Stazić, Nenad (SDP)** Kolega Crnogorac, kažete da se nadate kako će ovi novi članovi Vijeća raditi po Zakonu o HRT-u i po pozitivnim propisima. Ja se isto nadam, ali im to ne savjetujem. Jer budu li radili tako onda će ih Dujomir Marasović i njegov HDZ pomesti, ne samo njih. Pomest će sve novinare koji im se ne sviđaju, ne samo njih. Pomest će kao što Dujomir Marasović najavljuje i sve urednike na HRT-u. Ne samo njih. Pomest će i tvrtku Jakovina jer mu se ni on ne sviđa, ni njemu ni HDZ-u. A vidite Dujomir Marasović nije bilo tko. To je zastupnik HDZ-a u Hrvatskom saboru i njegove prijetnje treba shvatiti najozbiljnije. To nije rečeno negdje na ulici, to nije rečeno uz kavu. Ta prijetnja je izrečena ovdje u Hrvatskom saboru. I ja pozivam sve novinare ne samo sa HRT-a, nego i sa drugih medija da analiziraju ovu prijetnju. HDZ je u posljednje vrijeme inače neobično voli prijetiti. Prijeti se kemijskom kastracijom kao da smo u srednjem vijeku, a evo sad se prijeti i otklanjanjem, uklanjanjem svih nepoćudnih elemenata. Za Dujomira Marasovića to je ljubazan izraz pomesti. To je otprilike kao i humano preseljenje, pa nećemo reći protjerati, nego ćemo ih humano preseliti. To je Dujomir Marasović i to je HDZ. Govorili ste o ulozi HRT-a kao javnom servisu. Mi smo ovdje trebali razgovarati o tome da li je HRT javni servis ili ima sve više komercijalnih sadržaja, ali ne pod ovom točkom dnevnog reda, nego onda kad ovdje budu predstavnici Programskoga vijeća da mogu odgovarati na naša pitanja. Hvala. Oprostite, prije je povreda Poslovnika. Poštovani zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Članak 235. Vi ste trebali upozoriti gospodina Stazića. On je replicirao Dujomiru Marasoviću, a ne gospodinu Crnogorcu. Druga stvar, ako se ne varam Jozo Kapović je smijenjen samo zbog jednog izvještaja i tu iz Sabora, a o drugim teškim riječima kolega Stazić ne bih govorio. Ali naprosto članak 235. stavak 1. citiram: "Zastupnik koji želi odgovoriti na izlaganje repliku predsjedatelj daje riječ čim završi onoga na čije zastupnik želi odgovoriti." Prema tome, kolega Stazić je replicirao kolegi Crnogorcu i nije mogao nikako replicirati na ono što je Dujomir Marasović rekao. Ako mu se ne sviđa, neka zatraži stanku u ime kluba, pa neka govori. Poštovani kolega Šuker, sami ste upali u zamku na koju prigovarate. Jozo Kapović nije spomenut ni u jednoj replici, ni u jednoj raspravi i nema veze sa povredom Poslovnika Jozo Kapović nikakve. A odgovor kolege Stazića ili replika kolege Stazića je bila upućena kolegi Crnogorcu, jer su i jedan i drugi govorili o temi o kojoj je riječ a to je o Programskom vijeću i njegovom radu. A što je u to umiješan bio pojam metle nije to kolega Stazić izmislio, niti je to spomenuo. Prva metla je spomenuta od kolege Dujomira Marasovića i druga replika pokušaj relativizacije prve replike nije uspio. Ali nisam ništa tu dodavao. To hrvatska javnost čuje, ocjenjuje i procjenjuje i to je jedino ispravno. Ali nema povrede Da, žrtva. Da, Jozo Kapović je žrtva ali ne treba biti žrtva Poslovnik niti predsjednik Sabora, nego morate to uzeti u obzir svi kad razgovarate, da akcija i reakcija u Saboru vrijedi kao parlamentarno pravilo. I zato postoji replika i odgovor na repliku, a nećemo rezati jezike ako netko iziđe i to nikad ne radim izvan toga, pa ni vama. E hvala lijepa. na repliku. **Crnogorac, Dragan (SDSS)** Pa evo, gospodine Staziću jeste i moja bila i kao i vaša ali na drugi način bila sugestija da se ne vrši pritisak na HRT, da se, ja sam iz nekog svog iskustva iznosio na koji način bi to trebalo biti kada stanje se ne može unutar samog HRT-a promeniti. Dakle, ako stvarno ima velikih poteškoća u radu. Ali isto tako, ja ću i apsolutno shvaćam i vas kada ste govorili o tome di, na koju, kada treba da se raspravlja o ovoj temi i shvatio sam to kao poziv da se svi dobro pripremimo kada bude Izvješće o radu Programskog vijeća HRT-a kada budu upravo ovdje ispred nas ljudi koji rade te stvari, koji provode zakon i onda da diskutiramo na te sve teme ili primjedbe koje imamo. Hvala lijepa. Nova replika, poštovani zastupnik Mile Horvat. smo Zakon o HRT-u mijenjali uoči ulaska u EU, između ostaloga kako bi pokazali da imamo određeni poboljšani tretman prema određenim skupinama u u društvu, između ostaloga i prema pripadnicima nacionalnih manjina. Ja ću reći samo da je to jedna opća konstatacija da smo mnoge stvari u našoj legislativi prilagođavali tom trenutku na takav način, a de facto stanje je ostalo isto. Činjenice govore da,

tema na programu HRT-a. I dalje je cijela ta problematika financirana na godišnjem nivou sa 2,5 milijuna kuna što je naravno nedostatan novac. I dalje nema ništa od onoga zadanoga obećanja Vlade i ove i prethodnih vlada da će manjine dobiti manjinske redakcije. Da podsjetim ipak u zemljama našeg okruženja nacionalne manjine imaju svoje posebne redakcije i imaju svoje programe, imaju svoje informativne programe na svom na svom matičnom manjinskom jeziku. I to je jedan vjerojatno nivo do kojeg ćemo mi teško u neko dogledno vrijeme doći. I upravo je to razlog da razmišljamo i mi mislimo u klubu nacionalnih manjina da bi u Programskom vijeću od ove 4 kandidata jedan trebao biti pripadnik nacionalnih manjina. Baš zbog toga da se posebno fokusira na rješavanje ovih vrsta problema. Što se tiče ovrha, samo relacija. Mi smo o tom govorili, na 200 kn duga penzionera za neisplaćene tri obveze mjesečne prema HRT-u ovrha ga košta 900 i nešto kuna. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Dragan Crnogorac. **Crnogorac, Dragan (SDSS)** Pa ja sam u raspravi govorio o obavezama ne samo HRT-a nego i države što se tiče međudržavnih ugovora. Da, programi koji se realiziraju kroz recimo na televiziji 2 emisije, to je Prizma i Manjinski mozaik koje se, između ostalog Prizma je još uvijek čini mi se privremenog karaktera ali nekih 17 godina. međutim što je interesantno, što možda kolege ne znaju a evo ja ću ovaj put na vašu repliku odgovoriti ovako, u izvještajima HRT-a o programima za ili o nacionalnim manjinama najčešće ulaze teme kada na primjer određene nacionalne manjine učestvuju u nekim događajima koji su poslije popraćeni kroz medije, a ne radi se recimo o upoznavanju nacionalnih manjina u RH. Recimo dosta često puta Srbi i Romi se okarakteriziraju i kroz informativne programe da se recimo desio neki incident i onda s to stavi ili se ubroji kako smo realizirali program za nacionalne manjine, pitanje dvojezičnosti u Vukovaru, istjerivanje ili nemogućnost ulaska Roma u škole. Dakle, to sve HRT stavlja u izvještaje da je realizirao kao program nacionalnih manjina. Evo to su neke stvari koje se moraju promijeniti. Hvala lijepa. Još jednu repliku pa, ili želite odmah nešto reći? Izvolite. a s obzirom na događaj od prije nekoliko dana kada su 4 čovjeka, 4 osobe kada su uhićene zbog iznošenja svog političkog stava u ime Kluba zastupnika HDZ-a tražim stanku od 15 minuta.

Poštovani zastupnik Boro Grubišić, replika. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Crnogorac i vi ste proširili poput svih ostalih. Jasno da ne možemo o ovoj temi koja je ovdje napisana raspravljati a da opet ne spomenemo i program i sve ono što ide oko programa. Vi ste spomenuli da izbor Programskog vijeća i tzv. metenje, iako metla može poslužiti za puno toga, ne samo za metenje, ima ona i držalicu itd. Ali i dosada se događalo, a znaju to dobro i ovi sa lijeva i ovi sa desna da se dogovorno glasovalo i biralo putem dogovora ne javnih negoli polutajnih i članove Programskog vijeća i Nadzornog odbora pa čak i suci Ustavnog suda. To se dogovaralo i razgovaralo o tome ovdje, pa to znamo svi. Zašto kriti od hrvatskih građana? Dakle, i takve su se stvari radile dogovorno jel'. Prema tome, ne bih više o toj metli i to, to je već pomalo degutantno. Ono što me ponukalo da vam dam repliku, a to je pristojba ili pretplata kako se kaže. Nekoliko puta sam pokušao ovdje navesti konkretan primjer gdje na primjer dvoje starih ljudi, umirovljenika jel', koji imaju po 1500 kuna svatko mirovinu plaćaju 80 kuna pretplatu, što je dakle potpuno legalno prema Zakonu o HRT pretplati. A eto ne daj Bože da jedno umre ostaje drugo sa 1500 kuna. To drugo, bez obzira baka ili djed, opet moraju platiti 80 kuna što u odnosu na 1500 ili prepolovljene prihode je puno više i puno teže platiti. Pa sam evo tom prilikom, mislim da bi trebalo biti i podržavam da budemo fleksibilni u tom prikupljanju tv pristojbe ili tv pretplate. To je moja podrška evo i vašem prijedlogu. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Dragan Crnogorac. A što raditi kad rasprava ode u drugom pravcu, a imate priliku da raspravljate? A morate se uključiti u nju. Što se tiče izbora članova, vi ste sad spomenuli čak i Ustavni sud pa država je osnovala, država je osnivač se ne razumije./… nego i Ustavnog suda itd. država treba da se brine o njima i treba da napravi izbor. Mi znamo koja su pravila, kandidati su se javili na natječaj, javni poziv a mi ih biramo ovdje u Saboru takva su pravila. Isto tako i za ovaj problem koji ste spominjali, kao što je kolega Horvat spomenuo problem pretplate, ali ovo je dobra tema za raspravo u radu Programskog vijeća i Zakonu o HRT-u uopće. Pa ajmo onda kada to bude na dnevnom redu da kroz svoje rasprave potaknemo ovo pitanje ili eventualno izmjene Zakona o HRT-u

Hvala lijepa. Iscrpili smo listu prijavljenih za raspravu, listu prijavljenih za repliku i odgovore na repliku. Time smo zaključili raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti za glasovanje. **Leko, Josip (SDP)** Lista kandidata za

Hvala vam